(HNS)** Nastavljamo sa: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 683;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 Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenik ministra, uvodno zamjeniče da li želite? Izvolite, kratko. **Tonković, poštovane zastupnice i zastupnici. Kratko ćemo pokušati u ovom jednom lapidarnom prikazu. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, odluka rješenja Ustavnog suda i hrvatski pravni poredak se usklađuju sa pravnom stečevinom Europske unije u odnosu sa provedbenom Direktivom Komisije 2014/37 EU od 27.veljače 2014.godine o izmjenama Direktive Vijeća 91/671 EEZ u pogledu obveze uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima. Nadalje, sukladno normativnom planu za 2014. godinu planirane su Izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelovima koji se odnose na zabranu uporabe mobitela za vrijeme vožnje, upravljanje vozilima pod utjecajem droge ili lijekova te uvećanjem novčanih kazni za prekršaj kojima je izazvana prometna nesreća. Važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama do sada nije bila zabranjena vozačima tramvaja ili bicikla uporaba mobitela ili drugih uređaja za vrijeme vožnje a to može svakako biti opasno za njihovu vlastitu sigurnost kao i za sigurnost drugih sudionika u prometu. Tako da se brisanje riječi "motornog" i "motornim" u članku 196. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabrane uporabe mobitela i drugih uređaja proširuje na sve vozače svih vozila. Također važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranjeno je upravljati vozilom odnosno prevoziti na mopedu ili motociklu osobu koja u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnost upravljanja vozilima. Budući da se neki lijekovi i droge zadržavaju u organizmu znatno duže nego što aktivne tvari utječu na sposobnost za vožnju a postoje osobe koje su na propisanoj terapiji nekim lijekom koji utječe na psihofizičke sposobnosti i sposobnosti upravljanja vozilima ali u propisanoj terapiji i na …/Govornik se ne razumije./… svojih osnovnih simptoma ulaze u tzv. mirnu fazu, više nisu pod utjecajem lijeka, potrebno je zabranu upravljanja vozilima, odnosno zabranu prijevoza osobe na mopedu ili motociklu propisati samo za osobe koje su pod utjecajem droga ili lijekova. Sukladno važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za prekršaje iz tog Zakona kojim je izazvana prometna nesreća samo sa materijalnom štetom kazniti počinitelj prekršaja novčanom kaznom propisanom za taj prekršaj uvećan za iznos od 1000 kuna. Na ovaj način svi počinitelji prekršaja za koje je propisana novčana kazna do 1000 kuna a kojima je izazvana prometna nesreća samo sa materijalnom štetom mogu platiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne a to je ovim slučajevima polovica propisanog iznosa za osnovni prekršaj bez uvećanja radi izazivanja prometne nesreće odnosno maksimalno 500 kuna, to je iznimno minorno. Bez vođenja prekršajnog postupka i bez unosa u prekršajnu evidenciju što nije primjereno posljedicama koje su nastale prekršajem. Predloženim izmjenama propisuju se uvećanje novčane kazne za fiksno 1000 kuna čime se u velikom dijelu izbjegava izigravanje odredbi o uvećanju novčane kazne za prekršaje kojima je izazvana prometna nesreća. Sukladno tomu, predlaže se i uvećanje kazne za 2000 kuna za prekršaj kojime je izazvana prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama. Ovim izmjenama se ne povećavaju maksimalni iznosi za koje se novčane kazne mogu uvećati već se samo propisuje da se one uvećavaju u točno određenom iznosu koji je ranije bio propisan kao gornji iznos. Od ostalih izmjena valja spomenuti da će se omogućiti ishođenje vozačkih dozvola i hrvatskim državljanima koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ali imaju prijavljeno boravište na razdoblje od najmanje 185 dana. Ispravljaju se manje greške kao kod odredbi o važenju vozačkih dozvola. Izmijenjana je odredba koja propisuje obvezu zdravstvenog pregleda na način da se vozačka dozvola poslije navršene 65 godine više ne može produžiti bez zdravstvenog pregleda te su razrađene obveze odjava vozila u slučaju isteka registracije vozila i u slučaju prijenosa vlasništva vozila na drugu osobu. Na kraju propisuje se ovlast za vođenje evidencije o prekršajima i njihovim počiniteljima te o prometnim nesrećama i drugim događajima u prometu na cestama kao i rokovi kojima se čuvaju ti podaci. Sukladno novom ustrojstvu središnjih tijela Državne uprave umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata propisuje se nadležnost tržišnih inspektora Ministarstva za provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa homologacije vozila i dijelova vozila te se na jasniji način propisuje hijerarhija prometnih pravila. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Ma samo kratko, inspirirao me govor predlagatelja, koliko na sigurnost u prometu utječe uporaba mobitela za vrijeme vožnje, pa neupotreba pojasa koliko utječe na sigurnost samih vozača i sudionika u prometu. No, interesira me je li predlagatelj razmišljao i uopće analizira li se koliko utječe pušenje za vrijeme vožnje na koncentraciju vozača i na sudioništvo u prometnim nesrećama. Je li više utječe uporaba mobitela ili pušenje? Koliko puta moraju pripaliti cigaretu dok im se gasi, traže gdje je pepeljara, gube koncentraciju i ne znam je li opasnije sada ili treba u gradu recimo vozi se 30, 40 na sat ili 50 i nema zavezan pojas, platiti će 1000 kuna kazne a netko tko puši na svakom semaforu može nekoga ugroziti i ugrožava nema nikakvih sankcija. Je li možda predlagatelj razmišljao o tome utječe li pušenje na sigurnost u prometu i za vrijeme vožnje, naravno? Hvala lijepa. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić-Kajin. Nema, gube pravo na raspravu.

Moram prvo reći u svoje osobno ime da mi se baš i ne sviđa ovo što ste kolega Mariću govorili. To je ipak moja … pa bi ja u njoj ipak pušio ako me volja, ali dobro. Pred nama se nalazi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim izmjenama i dopunama se usklađujemo sa pravnom stečevinom Europske unije. Ovim izmjenama i dopunama u članku te navode te navode se sve direktive vezano uz koje je zakon o … Europskoj komisiji pa ih je stoga bilo nužno i ugraditi u tekst zakona. Člankom 2. mijenja se članak 34. stavak 1. zakona te se na jasniji način propisuje hijerarhija pravila kojih su se sudionici u prometu dužni pridržavati. Člankom 3. se u članku 161. zabranjuje prijevoz na biciklu, mopedu i motociklu osoba koje su pod utjecajem droga ili lijekova, a obzirom da se neki lijekovi ili droge zadržavaju u organizmu znatno duže nego što aktivne tvari utječu na sposobnost za vožnju. Obzirom na to potrebno je zabranu upravljanja vozilom propisat samo za osobe koje su pod utjecajem aktivnih tvari koje utječu na sposobnosti za vožnju kod lijekova i upravo to je i urađeno ovim izmjenama i dopunama i to kroz više članaka. U članku 4. se mijenjaju odredbe koje se tiču prijevoza djece motornim vozilima i upravo taj članak 4. je bio u neku ruku nekakav ajmo ga nazvati izvor prijepora na odborima jer je na taj dio izmjena bilo određenih prigovora tijekom javne rasprave, a isto tako bilo je i prigovora na odborima. Jasno da mi nismo u ovom visokom domu u mogućnosti mijenjati odredbe provedbene Direktive Komisije 2014/37 EU o izmjeni Direktive Vijeća 91671 EZ u pogledu obveze upotrebe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima. Međutim, ono što možemo i što bi bilo u redu jeste da od predlagatelja zakona zatražimo jasniji izričaj samog članka 4. izmjena i dopuna kojim se mijenja članak 163. stavak 5. zakona, posebice stoga jer se taj članak odnosi na naše građane i isto tako odnosi se na najmlađu populaciju i u konačnici vjerujem da i onome tko primjenjuje zakon mora bit u potpunosti jasno što točno primjenjuje, a napose i to da je zakonska sankcija za nepridržavanje tog članka određeno u iznosu od 500 kn. Člankom 6. mijenja se članak 196. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama na način da se brišu riječi motornog i motornim, o čemu je govorio i zamjenik ministra. Inače u tom članku se govori o zabrani upotrebe mobitela tijekom vožnje bez tzv. hands free dodataka. Dosad se ta zabrana odnosila isključivo na vozače motornih vozila, ali su npr. biciklisti ili vozači tramvaja začudo mogli bez zakonskih sankcija koristiti mobitel bez uređaja koji omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruku. Na ovaj način se svi vozači dovode u isti položaj i zasigurno se poboljšava sigurnost u prometu. Člankom 9. u članku 219. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ispravlja se uočena pogreška iz teksta važećeg zakona i ispravlja se na način kako je to utvrđeno Direktivom o vozačkim dozvolama. Člankom 11. se u članku 222. mijenja stavak 2. na način da se propisuje obveza zdravstvenog pregleda kod produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života. Svi oni vozači koji su dosad dobili produženje po sadašnjim propisima nisu obvezni do isteka roka na koji su dobili produženje pristupiti zdravstvenom pregledu, bez obzira na godine života. Dakle oni će obavit zdravstveni pregled u momentu kad im doista dođe do isteka vozačke dozvole. Također ovim izmjenama i dopunama regulira se i postupak odjave vozila, rokova u kojima je vlasnik dužan izvršiti odjavu, izdavanje pokusnih pločica, snošenje troškova kod alkotestiranja, odnosno testiranja na droge ili lijekove. Klub SDP-a će podržat ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Kolega Vidović, kazali ste da se ne slažete i normalno da se ljudi u mišljenjima ne slažu, da možete u svom autu raditi što hoćete pa i pušiti. Dokazano je da najviše na sigurnost odnosno nesigurnost u prometu utječe brzina, alkohol i dekoncentracija odnosno nepažnja. A ono što utječe na smanjenje pažnje, pozornosti je svakako razgovor na mobitel i to je Zakon o sigurnosti prometa na cestama riješeno. Samo sam pitao je li vršena analiza, postoje li istraživanja, utječe li i pušenje na dekoncentraciju. Ali ako ćete raditi u automobilu za vrijeme vožnje što hoćete onda možete i piti, vaše je piće, možete i razgovarati, možete se drogirati, možete i pušiti, možete radit što hoćete ali to ne smijete zbog drugih, ne zbog sebe,

Dakle ja jesam pušač i obzirom da je u posljednje vrijeme hajka cijela na pušače te u restoranima, te ovamo, te onamo, malo mi grubo zvuči to u ušima, sad i u automobilima da imamo problem. Eto hvala. A inače ste u pravu što se tiče ostalog. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HNS-a Petar Baranović. Izvolite. potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra. Evo ovo je jedan tehnički zakon koji je usklađenje s Europskom unijom, međutim ipak se treba osvrnut na ovih par stvari o čemu ste i vi govorili, a tiču se ovo što je rekao i prethodnik, članka 4. koji se odnosi na članak 163. postojećeg zakona stavka 4. i 5. jer očito sad ćete morat policajca … sa metrima i to oni od 2 metra da mogu pravilno izmjerit koliko je dite, je i metar i 50 ili je ispod toga ili je poviše toga. Mislim da je to evo i odbor se slaže s tim i svi da je to dosta neprecizno definirano tako da bilo bi dobro ako je moguće da se tu naprave te izmjene temeljem svih ovih primjedbi koje su se danas čule ovdje, a da se ne dovode sutra u probleme i policajci, a i ljudi koji će onda morati mjeriti djecu, mjeriti visinu pa vidit hoće li dijete sjest lijevo ili desno, naprijed ili nazad. Posebno ne bih se složio sa ovim zdravstvenim pregledima koji su, znači članak 11. a odnosi se na 222. članak, jer to je opet udar na umirovljenike. Puno je ovdje ljudi u Saboru koji su sad pred šezdeset petom godinom, a vidite kako su vitalni. Svi su dobri zastupnici, bistri i sad on kad napuni 65 godina mora ići na zdravstveni pregled. To možemo govoriti da je to i udar na umirovljenički standard, jer bidni umirovljenici pored svega sad ćemo ih još i to kad napuni 65 godina da mora ići na zdravstveni pregled. Mislim da bi bilo logičnije da je odgovornost doktora primarne zaštite, da oni bez obzira na godine, da oni izvijeste policiju ili nekog. Ja znam, neće on ići u sukob sa svojim pacijentom, ali ima i odgovornosti, liječničku etiku i odgovornost liječničku da brine o svom pacijentu i da izvijesti ako procijeni da je on u problemima, zdravstvenim problemima sa vožnjom da je on dužan izvijestiti neku odgovornu ili policiju ili ne znam nekoga koga bi već predvidjeli u zakonu i da onda se ide na zdravstveni pregled. I ovo mi nije jasno da, meni je samo značka donijela 10 godina ili vama, pa nakon 10 godina opet moram ići na zdravstveni pregled sa strane, ne čuje se./… A kreće se, samo sve se kreće na naš novi udar na standard svita, ljudi, građana i bilo dobro. Bilo bi dobro da se to ispravi ako je moguće. Ja mislim da to ima boljih načina nego ovaj, da ono kad napuniš 65 godina odnosno kad je 10 godina prenesimo odgovornost malo i na ove ljude, odnosno na doktore, na one koji imaju obvezu i koji u krajnjem slučaju dobivaju glavarinu i koji su odgovorni za zdravstveno stanje pacijenta i da oni su ti koji moraju prijaviti ako ima bilo kakvih poremećaja, bilo kakvih problema u zdravstvenom stanju svog pacijenta, a koji je ujedno i vozač. Nije mi jasno ni u ovom članku 22. koji se odnosi na članak 282. stavak 5. zašto smo izbacili ovo obvezno. Policajac je obvezan, jer onda ostaje slobodna volja. Policajac pravi zapisnik zašto se izbacuje to obvezno. Moglo je ostat, ne vidim šta to baš smeta da to obvezno se izbacuje. Kad prevozimo osobe koje imaju neke probleme sa drogom, alkoholom to bi onda i vozač se stavlja u jednu neugodnu ulogu. Treba bi svaki put neko testiranje on provesti. Otkud vi znate jel' vam kolega netko uzima nekakva sredstva, a da i niste svjesni toga i da djeluje normalno, da se ne ponaša ništa nenormalno da bi vi sad to morali znati. Vi ste odgovorni ako vi takvoga sjednete u svoje vozilo, odnosno na bicikl ili moped. Vi znate koje je iskustvo da ljudi su prijatelji, poznanici, daj prebaci me. Prebaciš ga, pa šta ja sad njega moram testirat, odnosno ako ga uhvati policija hoću li ja bit kriv zato što je on možda uzima neki lijek ili nešto. Ovo o mobitelima je o.k. Ali mislim s obzirom da je ovaj zakon prevažan, taj Zakon o sigurnosti prometa je važan za vozače. Svi smo uglavnom vozači i za građane koji, ti vozači mogu napraviti problem bilo bi, šteta je da se nije još malo i više stvari ovdje potaklo koje su se iz javne rasprave dale iščitati a vezani su za to da se ovaj zakon možda moglo malo proširiti i stanje da evo kod lokalne uprave da se pokuša vidjeti ono da lokalna uprava …/Govornik se ne razumije./… sve više ovlasti prometne policije, odnosno komunalni redari. Komunalni redari su služba u gradovima i općinama koje plaćaju građani i bilo bi dobro da se oni iskoriste ili da oni pomognu u gradu jer gradonačelnik je odgovoran za sve. Građani gradonačelnika prozivaju za ono sve probleme u gradu, a da se onda i tim komunalnim redarima da malo više možda ovlasti ovih prometnih prometnih regulacija i reguliranja u prometu, pa da se to moglo ubaciti u ovaj zakon i da također imamo nelogičnosti. Dosta je sigurno problema. Mislim ovaj zakon je pre, dira dosta građana i sve nas, pa onda je logično da imamo probleme. Evo vi znate kod nas tamo cesta kroz Kaštela Nova četvero tračna sa zatvorenim, zatvorena je, ograđena je sa svih strana i dozvola 80 km. A ta cesta može daleko veću brzinu imati jer bila ona prema Dugopolju, sad su promijenili su te znakove i da se tu da malo više ovlasti gradovima i općinama, odnosno gradovi i općine općine sugeriraju i da se može na takvim cestama koje su sigurne, koje su zaštićene, ograđene dva kolnička traka imaju i nema razloga da tamo bude brzina 80 km na sat. Da se nešto u tom smislu i u ovom zakonu definiralo i onaj, dalje onaj vječni problem mladog vozača, mladi vozači i ono ograničenje. Tu dosta je primjedbi i dosta sam razgovarao sa građanima pa su me upozorili ono sa 18 godina pravo vožnje, pa tri godine mladi vozač, a onaj kad polaže od 23 godine pa onda je on samo godinu dana mladi vozač. Mislim da bi tu isto trebalo nešto u zakonu kad se već mijenja ovakav zakon da bi se trebalo o tom razmišljati kao i paljenje svjetala. isto jedna stvar koja je dobra primjedba paljenje svjetala u gradu, ono u zimskom periodu kad je zimsko doba, pa onda se pale svjetla kroz grad. To van grada je logično, ali u samom gradu mislim da to ne bi trebalo biti tako strogo. Kao i neke beneficije koje su kroz javnu raspravu se pokazale, a to su vezane uz elektromobile, odnosno sve te alternativne izvore energije. Bilo bi korisno kad bi se kroz i ovaj zakon pomagalo, stimuliralo da takva vozila imaju neke olakšice. Ne one Ne one što se tiče sigurnosti, ali sve druge koje možemo dat olakšice da jednostavno ljude potenciramo da ta vozila više koriste i da takva vozila se upotrebljavaju radi ekologije, ali i zdravlja građana. Evo toliko o ovom. Mislim da se ovo može nešto i uvažiti, od ovoga ako se uvaži da bi mogli onda i prihvatiti ovakav prijedlog zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku, Nenad Pleše. Izvolite. Kolega Sanader, vi ste u svom izlaganju se dotakli izdavanja vozačkih dozvola osobama starijih od 65 godina, a isto tako i sa rokom važenja od 10 godina. Pa sam isto tako mišljenja da ovo sa izdavanjem vozačke dozvole na rok od 10 godina je nepotrebno jer da je to samo dodatni udar na građane. Podupro bih tu vaše izlaganje s tim da ipak danas imamo mogućnost da osobni liječnici kad primijete da kod određene osobe je došlo do nekakvih promjena koje bi mogle utjecati na upravljanje vozilom da bi to moglo eventualno prijaviti MUP-u i da se tako onda ta osoba pozove na na dodatno vještačenje i liječnički pregled i da mu se onda ustanovi mogućnost upravljanja motornim vozilom. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Sanader. Izvolite. Pa evo to je mislim razmišljanje svih ovdje da bi tako bilo da se pomogne, a ne da se traži načina kako ćemo samo građane u teškoj financijskoj ekonomskoj situaciji još dodatno opterećivati financijski, da bi se to moglo elegantno. Ja znam da je problem tamo, doktor je obišao, neće se on s tim baviti da on se zamjeri svom pacijentu ali bi to trebala biti odgovornost doktora. Ja apeliram i na njihovu svijest i etički moral liječnika da moraju signalizirati. To je kao i oružje kad netko ima oružje, a ima neke probleme doktor bi morao upozoriti. Tako da mislim da bi to trebalo biti opće prihvatljivo samo da se novi troškovi ne stvaraju. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HNS-a Petar Baranović. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče, štovane dame i gospodo uporni. Pred nama je peta novela ovog zakona donesenog iz 2008. godine i ona ima vrlo logično za cilj da korigira neke stvari koje su se u praksi pokazale kao nelogične, štetne pa čak i opasne. Radi se o iznimno bitnoj zakonskoj materiji koja regulira ne samo kao što to piše u naslovu promet na cestama odnosno sigurnost prometa na cestama, ona regulira zapravo sigurnost ljudskih života jer kao što znamo cestama ne prolaze vozila bez vozača, bez putnika ili vozila koja prevoze samo robu, radi se o ljudskim životima. Stoga mi u klubu HNS-a pozdravljamo praksu da se nakon određenog vremena uočeni nedostaci kod ovakvih zakona korigiraju pa koliko god je to puta potrebno. Iz tog razloga ćemo naravno zbog uočenih nekoliko poboljšanja i otklanjanja nelogičnosti mi u klubu HNS-a podržati ovaj zakon. Ja ću vrlo kratko, primjereno tajmingu, prokomentirati što smatramo da je bitno. Prvo je izuzetno važno ovo što se tiče upotrebe mobitela. Jer svi mi koji smo vozači svjedočimo da su danas biciklisti, pješaci, cure na rolama koje imaju priključen mobitel i slušalice puno opasniji sudionici u prometu, za sebe prvenstveno, negoli vozači koji koriste mobitel. To je prava istina i zapravo je nevjerojatno da ta praksa korištenja mobitela ne samo za volanom nego generalno u prometu na biciklu, na motorbiciklu, u pješačenju da je već godinama prisutna, da je zasigurno ta situacija prouzrokovala veliki broj nesreća i zasigurno sa smrtnim ishodima, a da tek sad evo ali u svakom slučaju bolje da je i sad nego nikad predlagatelj reagira na ovaj način. Druga stvar je vezana uz pogrešnu formulaciju prisustva lijekova u organizmu sudionika u prometu, odnosno vozača koja je dosad bila prilično opće definirana pa je onda dovodila nas u situaciju da i ljudi koji su imali određene lijekove u tragovima u krvi koji u tom trenutku vožnje ne utječu bitno na sposobnost vozača morali su snositi konzekvence. Treće, način korištenja sigurnosnih pojaseva i uvođenje novih standarda sukladno standardima koji vladaju u naprednim zemljama, u zemljama članicama EU vezano je za vezivanje i uspostavu sigurnosnog vezivanja djece na zadnjem sjedalu. Isto tako pozdravljamo i uvođenje te nove mjere jer ako njome izbjegnemo samo jedno teže oštećenje zdravlja djeteta u Hrvatskoj ili ne daj Bože i ono gore gubitak života onda je zakonodavac u svakom slučaju ispunio svoju zadaću. Kolega Sanader je izrazio svoju skeptičnost glede uvođenja novih normi za produljenje vozačke dozvole iza 65. godine. Ja se tu s kolegom Sanaderom ne bih složio jer svi smo duboko svjesni činjenice da se motoričke sposobnosti, vid, brzina reagiranja kod ljudi u tim godinama rapidno mijenja. I da intervali pregleda kojima su bili obvezno podvrgnuti vozači u tim godinama su predugi. Ako i ovom odredbom spriječimo jednu samo jednu saobraćajnu koja bi bila uvjetovana brzim pogoršanjem psihomotoričkih sposobnosti sudionika u prometu zbog starosti primjereno tim godinama onda mi u klubu HNS-a držimo ovu odredbu ispravnom. I naravno još je za primijetiti i izmjene vezane uz kažnjavanje u saobraćajnim nesrećama koje nemaju za posljedicu na svu sreću oštećenje zdravlja, odnosno teže ili lakše ozljede ili eventualno gubitak života nego samo materijalnu štetu. Smatramo da su i te stvari korigirane na ispravan način. U svakom slučaju ovu zadnju novelu, predloženu novelu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno izmjene i dopune klub HNS-a će podržati jer smatramo da je to dobra praksa da se ovakve stvari korigiraju. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Marija Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege kasno je ali ovo je hitni postupak zbog usklađivanja s EU pa ne mogu drugdje govoriti nego upravo sada kad je zapravo riječ o konačnom prijedlogu zakona. Ja sam se javila zapravo da apeliram na predlagatelja da u nekakvoj prvoj sljedećoj izmjeni zakona isprave diskriminaciju koja postoji u ovom zakonu. Naime, naš zakon u članku 2. stavku 1. točci 67. definira mladog vozača kao vozača u dobi do 24 godine. S druge strane, Zakonom o suzbijanju diskriminacije izrijekom je zapriječena, zabranjena diskriminacija po dobi. To je jedan aspekt problema, druga stvar, ja se apsolutno slažem da mladi vozači, dakle vozači mlađe životne dobi, ne nužno i mlađeg životnog, vozačkog staža trebaju imati određena ograničenja i nesumnjivo je da ti mlađi vozači, u smislu vozači mlađe životne dobi nesrazmjerno puno sudjeluju u prometnim nesrećama sa teškim i smrtnim posljedicama od ovih drugim vozača. No, međutim ne na način na koji je ovdje riješen. Kod nas je sustav napravljen da ideš u vozačku školu, polažeš vozački ispit, dobiješ vozačku dozvolu i sad ako si mlađi od 24 godine imaš ograničenja, ako nisi nemaš. Dakle, jedino je ograničenje vezano uz životnu dob, a to po Zakonu o suzbijanju diskriminacije nije moguće. Postoje drugi mehanizmi po kojima mi trebamo zaštiti mlade vozače te vozače s mlađim vozačkim stažem i mlađe životne dobi od njih samih i nas svih ostalih sudionika u prometu, pa onda da ne budu diskriminatorni. To je pitanje izdavanja da li probne vozačke dozvole, nekakvih drugih instrumenta, dakle da ne smije u zakonu biti jedino razlikovanje životna dob. O tom sam govorila kad smo zakon donosili, i u 2, 3 izmjene koje su bile međuvremenu, jer ovo doista jest diskriminatorna odredba. Dakle, da skratim, ja se zalažem da mi uvedemo probne vozačke dozvole za te vozače mlađe životne dobi i da im onda sukladno tome i damo određeno ograničenje jer oni doista jesu opasni na cesti, jedan dio njih ne svi, jedna dio njih je opasan i za sebe i za druge sudionike u prometu. Ali ovako kako je sada u zakonu postavljeno, da ja sa ne znam 30 godina položim vozački, položim vozački ispit, dobijem vozačku dozvolu idem bez ograničenja, ako imam 23 imam ograničenja. Dakle, to naprosto mislim da je diskriminacija koja da treba ići razvijati druge mehanizme. Meni je žao što taj članak drugi nije u izmjenama pa ne možemo pisat amandmane. Oko ovih ostalih izmjena ja se slažem, ja ih podržavam i ne mogu odoljet ne prokomentirat, moj instruktor u auto školi, imali smo odličnog instruktora koji nas je naučio mnoge stvari, je rekao da nam je jedna od važnijih stvari koju moramo nositi sa sobom u autu metar radi razno raznih prometnih pravila. Ovim zakonom taj metar dobiva i svoju novu primjenu vezano uz djecu. Ali malo ozbiljnije gospodine zamjeniče, ja mislim da bi bilo jako važno uložiti nešto više u preventivne akcije oko prevoženja djece u automobilima, potrebe vezivanja djece i javne akcije vezane uz sigurnost odnosno uz ispravnost ili pouzdanost dječjih sjedalica. Na tržištu postoji svašta, roditelji često kupuju jeftinije, naravno jer moraju, međutim ne shvaćajući da je u igri strašno važna stvar a to je život njihove njihove djece. Dakle, meni su ove odredbe ok, ali da naprosto se možda malo više uloži u preventivne akcije i stalnu edukaciju ljudi oko potreba i vezivanja i djece i odraslih na zadnjim sicevima,

U jednom ću se djelu samo osvrnuti, gospođo Lugarić, taj dio kad ste govorili ako imate 30 godina da za vas neka pravila ne važe kao za onog od 18 ili 17. Ja ću to samo kratko reći, onako možda malo u žargonu, sigurno nekog od 30 godina ne puca adrenalin kao onoga od 16, 17 i 18. Međutim, iz iskustva, evo ga isto tako dugogodišnje vozačice ja bih htjela ukazati na još jedan problem, a ne znam da li to može zamjenik ministra u svojoj Kome se tu, ko je nadležan da kazni, da li su to ceste, ne znam lokalna zajednica ili neko drugi? A osim toga i problemi i problemi su kod semafora jer u ljetnom periodu se naprosto, nemaju semafori sjenila i ne vidi se ni što je zeleno, što je žuto a što je crveno. Evo, možda taj zakon bi mogao i to riješiti, ali mislim da zamjenik ministra to nije čuo, pa onda vjerojatno će ostat kao što je i bilo. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Mislim, više-manje se slažemo, samo vam želim reći jednu stvar, jako je osobno generalizirati. Imate one koje pucaju hormoni, razno razne ludosti u glavu neovisno o godinama, neovisno o godinama. Odgovoran čovjek je odgovoran čovjek, odgovorna osoba je odgovorna osoba. Neki istina bog malo i odrastu, ali samo malo. Dakle, tu je vrlo opasno doista generalizirati. Ja mislim da je puno bolje raditi sa preventivnim akcijama, nego ići sa bilo kojom represivnom varijantom. A za ove ceste, za znakove je odgovoran onaj čija je cesta, državna za državne, županija za županijske ceste a za nerazvrstane ceste lokalna samouprava, za znakove. Dakle, čija cesta taj i znakovi. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I završno jedna rečenica zamjeniče? Izvolite. Ma ja bih samo, ja bih samo radi pojašnjenja. Ovo zašto smo išli na 65 godina, dosada kad su ljudi bili fala bogu zdravi, onda je bila granica do 80 godine, ali nažalost naše psihofizičko stanje se mijenja u jednom danu, u jednom satu, mijenja se u tjednu a godinama idemo samo prema kraju. Prevelike su tragedije, evo danas smo imali 2 mrtva, jedva smo ih izvukli iz automobila. Ljudi su nekritični, kad bi svi bili odgovorni prema sebi onda bismo mi pustili da ta granica bude do 100 godina, ali ljudi su neodgovorni. On ima bolest, on ima neku psihofizičku bolest, on uzme neke preparati ili nešto i ide u automobil, ljudi ne vide a idu u automobil. Prema tome, moramo na ovaj način štiti i njih od njih samih, štiti njihove porodice od onog zlokobnog zvuka slušalica da ga neko zove u sred noći i kaže vaš otac, vaše dijete je u bolnici i sve nas, a to je bila Hvala zamjeniče ministra. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zamjeniče zahvaljujem vam i vama i suradniku. Sutra nastavljamo sa konačnim prijedlogom Zakon o radu. Želim vam ugodnu večer i dobar nogomet svima. Hvala i vama.